Poštovane kolege i kolegice, danas ćemo u Saboru glasati o primjerice Zakonu o radu, koji ne štiti radnike u Hrvatskoj ni izbliza onoliko koliko bi trebao. Raspravljat ćemo i o porezu na ekstra profit koji bi godišnje trebao biti težak milijardu i 500 milijuna kuna. Razgovarat ćemo o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Glasat ćemo o Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju koji na žalost puzajućim koracima uvode privatizaciju hrvatskog zdravstva. Ali ništa od toga nije važno, ništa od toga ne dolazi u prvi plan zato što je u prvom planu samo jedno na koji će način Hrvatski sabor glasati o misiji u Ukrajini, o misiji koja bi trebala obučavati ukrajinske snage na području i izvan područja Republike Hrvatske. A zašto? Zato što je Plenković svojim ogromnim egom, svojom megalomanijom tu raspravu i to glasanje pretvorio u sve osim u raspravu i glasanje o pomoći Ukrajini i to je realnost. Poštovane kolege i kolegice danas odlučujemo o tome hoćemo li Andreju Plenkoviću dopustiti da preuzme sve poluge upravljanja Hrvatskom, hoćemo li Andreju Plenkoviću dopustiti da u maniri one svoje mogu što hoću provede mini državni udar. Mi u Klubu SDP-a ne da na to ne možemo pristati, nego ćemo se rukama i nogama boriti da to ne uspije. Hrvatska je demokratska država i u demokratskoj državi ovakvo ponašanje, ovakvo silovanje procedure, ovakvo skupljanje žetona po kutcima Sabora, po mračnim hodnicima, navlačenje za rukav da bi se samo nečiji ego bildao i pokazalo da taj doista može što hoće nije prihvatljivo. Ako se Hrvatska i Hrvatski sabor na to žele srozati onda je to nešto za što odgovornost neće biti SDP-ova, niti onih koji će danas glasati protiv, suzdržano ili neće uopće glasati o ovoj odluci. Odgovornost će biti vladajućih prije svega HDZ-a i onih bijednih kalkulanata koji su s njima pristali sudjelovati u ovoj manipulaciji. Kolegice i kolege ovo sa Ukrajinom više nema ama baš nikakve veze. Ovo danas jedino ima veze s time kakva će Hrvatska biti država i kakvo će hrvatsko biti društvo i neću sada uopće govoriti o tome kada je trebalo obavijestiti predsjednika, kada je trebalo obavijestiti Sabor. Neću nabrajati odredbe Ustava koje su povrijeđene. O tome smo sve rekli u proteklih mjesec dana, ali danas se sve svodi samo na jedno hoće li u Saboru biti stotinu i jedan zastupnik koji će pristati na ljigavu manipulaciju koju provode HDZ i Andrej Plenković ili neće. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. 238. dakle predsjednik donedavno jedne od najvećih političkih parlamentarnih stranaka u Hrvatskoj zbilja svaki put iznenađuje iznošenjem ocjena ovog puta o mini državnom udaru. Mislim da to predsjednik Socijaldemokratske partije ne bi smio dopustiti u ovom Hrvatskom saboru, i ušao je u sitno politiziranje pokušavajući opravdati stav svoje partije koja je poznata po svojoj odlučnosti i rezolutnosti … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … i kada su na stolu bile teme koje su se ticale Hrvatske. Dobivate opomenu jer je to bila vaša replika na iznošenje stajališta. Povreda Poslovnika poštovani Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Gospodin Kapulica svojim potpuno nerazumljivim govorom vrijeđa dostojanstvo svih saborskih zastupnika jer bez prevoditelja mi ne možemo razumjeti ono o čemu on priča osim one zadnje rečenice i zadnje laži koju je izrekao na račun SDP-a koja je toliko gnjusna da je uopće neću udostojiti bilo čime drugim osim Kapulica hajde molim te udahni prije nego što lupetaš gluposti! Hvala. Vi ste isto iskoristili to kao repliku. Dobivate opomenu. Mario Kapulica povreda. 238. ne osjećam se ni poniženo, ni povrijeđeno istupom gospodina Peđe Grbina, a u kvalifikaciju njegove pameti, razboritosti i mudrosti neću ulaziti zato što ako to treba govoriti onda to nije dovoljno vidljivo. Ja mislim da je kod njega sve vrlo jasno vidljivo.